Milorad (HNS)** Nastavljamo sa - Godišnjim Izvješćem o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu; Izvješće je dostavila Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. S nama je u ime predlagatelja ravnatelj agencije gospodin Dubravko Bilić. Ravnatelju uvodno? Izvolite.

ovoga izvješća. Mi podnosimo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama iako po novom zakonu donesenom u Hrvatskom saboru više nismo nadležni za provođenje ovog zakona, ali ja ću vas ukratko upoznati s našim aktivnostima tijekom protekle godine. Kao agencija uvažili smo sve primjedbe i saborskih zastupnika i odbora o izgledu da tako kažem našeg Izvješća za 2011. godinu i nastojali smo ga sažeti, skratiti i biti koncentriraniji u njemu na stvarne probleme. Izvješće o provedbi zakona dostavilo je 2852 tijela javne vlasti što je povećanje za 7% u odnosu na 2011. godinu i 234% u odnosu na 2010. godinu kada je samo 854 tijela javne vlasti ispunilo svoju zakonsku obvezu. Tijekom 2012. godine agencija je zaprimila 709 predmeta što je povećanje od 127% u odnosu na 2011. godinu. Od ukupno zaprimljenih predmeta bilo je 480 žalbi, a od tih 480 žalbi 161 se odnosila na rješavanje odbijenih zahtjeva na pravu na pristup informacijama, a 319 žalbi ili 66% su bile zbog tzv. "šutnje uprave". U 2012. godini je preneseno u rad 21 žalba iz 2011. godine što znači da je agencija tijekom 2012. godine imala u radu ukupno 501 žalbu iz područja prava na pristup informacijama. Od ukupnog broja žalbi koje su bile na rješavanju agencija je riješila 362 žalbe. Iz navedenog je vidljivo da je agencija riješila 93% više žalbi u odnosu na 2011. godinu. Za pretpostaviti je da se razlozi porasta broja žalbi i ostalih predmeta nalaze u podizanju razine znanja među žaliteljima o njihovim pravima i u radu, odnosno ne postupanju tijela javnih vlasti po zahtjevima za pristup informacijama u zakonskim rokovima. Isto tako konstantan porast broja žalbi, a također i izjavljivanja žalbe od strane istih fizičkih osoba ukazuje i na povjerenje koje stranke u postupcima imaju u radu same agencije. Tijekom 2012. godine žalitelji su pred nadležnim upravnim sudovima pokrenuli 13 upravnih sporova te je agencija izradila 13 odgovora na tužbu što predstavlja 2,7% u odnosu na ukupan broj predmeta i smanjenje je u odnosu na 2011. u u kojoj su bila pokrenuta 24 upravna spora protiv naših rješenja ili u tom slučaju 11%. Što samo pokazuje da agencija pažljivo važe sve činjenice prilikom donošenja svojih rješenja. Posebno bih istaknuo da smo se kao agencija uključili i u provedbu određenih europskih projekata, a aktivno sudjelujemo i u suradnji sa nevladinim udrugama i predstavništvima drugih zemalja u Hrvatskoj koje pomažu podizanje svijesti hrvatskih građana o pravu na pristup informacijama. U tom segmentu uspjeli smo odraditi veliki broj edukacija i kroz naše programe prošlo je više od tisuću službenika za informiranje i predstavnika nevladinih udruga što smatramo zapravo dobrim putem u podizanju podizanju svijesti ne samo žalitelja nego i onih koji moraju rješavati žalbe hrvatskih građana, odnosno drugih žalitelja. Agencija je također sudjelovala i u edukaciji službenika za informiranje Vlade RH i vladinih ureda i ministarstava što smatramo zapravo dobrim putem u smanjenju broja žalbi. Posebno bih se zahvalio ovim putem i Hrvatskoj gospodarskoj komori koja nam je omogućila da besplatno koristimo njihove resurse jer agencija konstantno muku muči sa financijama. S obzirom da je ovo zadnja godina u kojoj agencija se brine o ovome ustavnom pravu hrvatskih građana, ja bih samo ukratko rezimirao ove dvije godine gdje možemo zaključiti da su vidljivi rezultati poboljšanja zakonodavnog okvira, pristupa informacijama. Građani i ostali korisnici prava na informaciju koristili su institut prava na pristup informacija češće nego prethodnih godina što je sa aspekta ljudskih prava pozitivno i ohrabrujuće. S druge strane činjenica većeg broja žalbi osobito zbog tzv. šutnje uprave ukazuje da tijela javne vlasti moraju uložiti dodatne napore kako bi se zahtjevi za pristup informacijama rješavali u zakonskim rokovima i kako bi što uspješnije donosili odluke prilikom rješavanja zahtjeva, rukovodeći se načelom da je dostupnost informacija pravilo, a da je uskrata informacija izuzetak koji se mora koristiti u skladu sa zakonskim ograničenjima. Bez obzira na nedostatak financijskih sredstava agencija je uz pomoć EU odnosno komisije i različitih bilateralnih projekata te suradnje s drugim institucijama osobito s nevladinim udrugama uspjela održati niz edukacija za službenike za informiranje ali i za predstavnike udruga. Agencija je pomoću financijskih sredstava iz projekata izradila i dosta promotivnih materijala koje smo uz pomoć nevladinih udruga dijelili na edukacijama svim zainteresiranim. Također financiran iz projekta izrađen je i promotivni spot koji je emitiran na HRT-u kojim smo dodatno podigli svijest hrvatskih građana. Ja bih samo na kraju zaželi svu sreću i potporu novom povjereniku u njegovom radu, a agencija će mu u svakom slučaju pružiti punu potporu jer ćemo zajedno surađivati i dalje. Zahvaljujem. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite kolega Vukšić, ispred Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Biliću, kolegice i kolege. Vrlo kratko, danas je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravljao o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012.i ovo sve što je kolega Bilić rekao u nekoliko rasprava je spomenuto i vrlo je važno to što je jedna od rijetkih odluka koja je donešena jednoglasno s 10 glasova za.

najmanje zapravo zamjerki treba dati ovom izvješću koje je vrlo konstruktivno, sasvim sigurno da nekoliko ljudi koji bi radilo to izvješće bi na različite načine možda bi i neku drugu metodologiju odabrali, međutim samo izvješće je po meni vrlo korektno, ono je informativno, nije kao što je kolega Kregar napomenuo napomenuo u raspravi na odboru nije sveobuhvatno odnosno nije toliko široko kao što je bilo nekad, ali ima više konkretnih informacija nego što su bila prijašnja izvješća koja su bila općenita izvješća. Sasvim sigurno da smo čuli tisuću puta u životu da onaj tko vlada informacijama zapravo vlada svijetom. Informacija je roba broj 1 najkonkurentnija roba u svijetu. I isto tako pravo na pristup informacijama je jedno od temeljnih ljudskih prava. Recimo počeli smo shvaćati da je pravo na informacije gotovo ravnopravno pravu na rad s tim da bih se usudio ustvrditi da to pravo na informacije koje je jako važno vrlo malo građani koriste. Koje su demokratske države u svijetu? Sasvim sigurno da one države koje građanima daju informacije bez zapreka. Znači one države su demokratskije koje građanima nude informacije, a ne taje te informacije. One su države demokratskije koje educiraju građane kako bi se lakše živjeli kako bi se lakše zapošljavali i kako bi im svakodnevnica bila jednostavnija. Usprkos svemu tome pravo na pristup informacijama je jedno od novih prava za koje mnogi građani ne znaju, a naročito ne znaju u RH za to pravo. Iako se u odnosu na 2011.godinu broj žalbi građana na tijela vlasti koje ne postupaju prema Ustavu i zakonu udvostručio čak i više od toga, o pravu na pristup informacijama tek se počinje u Hrvatskoj stidljivo razgovarati. Jedan od velikih problema koji je uočen na samom početku ovog izvješća je taj što Vlada ne ne donosi do dana današnjega iako je to bila dužna, popis tijela javne vlasti. Što su tijela javne vlasti? tijela koja su dužna na zahtjev građana ili novinara davati informacije koje nisu tajna. Kako nemamo precizno, znači popis tijela javne vlasti pomogao nam je Upravni sud Republike Hrvatske kao što stoji u ovom Izvješću. Upravni sud Hrvatske dao je tumačenje u jednoj presudi da su tijela javne vlasti i trgovačka društva koja su osnovana i pod sredstvom drugih tijela javne vlasti. A u drugoj pak presudi Upravni sud kaže da je sportska udruga također tijelo javne vlasti. Zbog čega? Zato jer su sportske djelatnosti kaže se u presudi od interesa Republike Hrvatske. Zato ona su tijela pod, javne vlasti pod uvjetom da se djelomično ili u cijelosti financiraju iz lokalnog i državnog proračuna. Znači njih određuje zapravo da su tijela javne vlasti javni novac, što je meni se čini vrlo logično. Agencija za zaštitu osobnih podataka koja više neće podnositi ovo izvješće jer ono postaje prema izmjenama zakona zadaća povjerenika za pravo na pristup informacijama, utvrdila je minimalni broj tijela javne vlasti, njih je negdje oko 5430. Prema rečenim presudama Upravnoga suda broj tijela javne vlasti je kudikamo veći. Ja apeliram s ovog mjesta da Vlada ono što je dužna prema zakonu, napravi popis tijela javne vlasti, naročito vodeći se odlukama Upravnoga suda. No, čak i ona tijela javne vlasti koja su …/Govornik se ne razumije./… tijela javne vlasti ne smatraju shodnih pridržavati se zakona koje smo donijeli ovdje u Hrvatskom saboru. Pa kada govorimo često da su zakoni mrtvo slovo na papiru, ovaj zakon to potvrđuje. Od 5430 tijela javne vlasti samo negdje oko 50%, nešto više od 50% je podnijelo podnijelo izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. To je istina povećanje za 7% u odnosu na 2011. a čak za 234% u odnosu na 2010. godinu. Ali sasvim sigurno da ne zadovoljava u potpunosti, ne u potpunosti, samo djelomično zadovoljava zakonske okvire. Recimo, jedino što raduje to da je, da su zaprimljeni zahtjevi za pristup informacijama 2004. godine ih je bilo 19600 znači nešto manje od 20000 a 2012. je bilo više od 53000, to znači da su građani počeli spoznavati na što imaju prava, za što im služe tijela javne vlasti i da se sve češće služe informacijama koje mogu olakšati svakodnevnicu. Međutim, naglašavam na kraju da kada daleko više od polovine tijela javne vlasti ne smatra, ne smatraju da je potrebno poštivati zakon, možemo govoriti o bezakonju. O državi koja ne poštuje vlastite zakone i o državi koja ne provodi sankcije nad onima koji ne poštuju zakone koje je donio ovaj Visoki dom. Znači i Zakon o pravu na pristup informacijama je polovično mrtvo slovo na papiru i rekli smo da se samo pola tijela javne vlasti drže toga. Zato je čak i ponekad neumjesno kada si tepamo da smo pravna država. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Josip Kregar. Izvolite kolega. Zahvaljujem se predsjedavajući, dame i gospodo, gospodine Bilić. Ja ću odmah na početku reći ovo izvješće treba i usvojiti ali i pročitati sa dužnim dužnim obzirom i pažnjom. Naime, ono što je u ovom izvješću sasvim jasno i gospodin Bilić je istaknuo je činjenica da je u međuvremenu dok se ovdje izvještava o promjenama mi smo izmijenili zakonodavstvo, izmijenile su se okolnosti u kojima se zapravo izvještava o pristupnosti informacijama. Ne mislim ja pri tome samo na izmjene zakona, ona najvažnija okolnost koja je izmijenjena je činjenica da smo promjenom Ustava ovo pravo dignuli na razinu Ustavnog prava. Molim i u novinama piše …/Govornik se ne razumije./… to nije ljudsko pravo, ali je Ustavno pravo. To je važna stvar. Jer će biti možda mogućih spojeva, ne samo na upravnom već i na Ustavnom sudu. I još jednu stvar da odmah naglasim i istaknem, ovdje se ne radi niti o pravu kojem samo pravo građana da traže informaciju koja ih zanima a koja nije zaštićena, ovdje se radi o obavezi drukčijeg načina političkog odlučivanja i djelovanja države, otvorenoj vlasti. Dakle, ne radi se samo o tome da ja imam pravo tražiti nego postoji i obaveza državnih i javnih tijela da unaprijed i bez ikakvog zahtjeva omoguće …/Govornik svih onih podataka kojima raspolažu, svih onih odluka, obrazloženja koja su donijeta. …/Govornik se ne razumije./… što je novo je da se takva filozofija i pristup organizaciji i djelovanju tijela javne vlasti vođenja države proširila kao globalni svjetski pokret. Skoro da nema više države u kojoj nije izmijenjeno to zakonodavstvo uzgred da kažem naš zakon je jedan od najpopularnijih trenutno na tim mrežama. A inače postoje izvrsne mreže … info ili Freedom of information na kojim doista se može dobiti strahovito puno znanja i podataka koji bi izbjegli ove nesporazume. Ali dozvolite da se fokusiram na izvješće, ne samo na značaj izvješća. Prije svega, u ovom izvješću treba jednu stvar odmah primijetiti, gospodin Vukšić je na to upozoravao, a to je činjenica da kod donošenja zakona 2004. godine smo dobivali upozorenja, štoviše to je bilo jedno od glavnih stvari, da će poplava takvih zahtjeva ukočiti rad javnih tijela i da će se ona baviti samo tim zahtjevima. Ali ako 2004. uzmemo kao baznu godinu sto indeks onda već 2008. godine smo imali samo 13% od tog broja zahtjeva. Dakle nakon prvog razdoblja velike zainteresiranosti došlo je do izvjesnog opadanja, da bi se situacija popravila u posljednje dvije godine kad je indeks 261 i 273. Dakle u posljednje dvije godine imamo veliki skok tih zahtjeva. To nije samo vraćanje povjerenja, to je veliko jačanje očekivanja od toga kakva će bit otvorenost tijela javne vlasti. Naravno, sve se to može dvostruko tumačiti kao što ste rekli kao upozorenje, ali ujedno i kao šansa da eto probudio se građanski aktivizam. Ali isto kad pogledamo žalbe onda ćemo vidjeti da broj žalbi također raste i to da je upravo u posljednje dvije godine porast vrlo značajan. Ali to znači može se interpretirati kao zapravo jedna pogrešna praksa, loše stanje koje postoji može se interpretirati kao jaki napredak. Ja sam sklon ova dva podatka uzeti i tumačiti zajedno, a to je činjenica da se nalazimo samo na početku jednog dugačkog procesa otvaranja javne vlasti koji započinje skandalima, ali koji započinje i shvaćanjem, sviješću o tome da država se treba voditi u interesu naroda odluke donositi javno, a i tijela javne vlasti nisu javna zbog toga samo što su otvorena nego i odgovorna. Dozvolite da idem dalje po izvješću. Ja sam izrazio svoje nezadovoljstvo metodologijom zbog toga što postoje druga paralelna izvješća koja su se ranije radila uz ranija izvješća o primjeni tog zakona koja su bila metodološki savršenija i bolja. Davali su bolji bolji uvid u to što se događa. Ovako po ovoj metodologiji jest da ćemo mi znati koliko je recimo Crveni križ podnio vama izvješće, ali to je potpuno nerelevantan podatak jer ono što je relevantno je li se mi usudimo pitati npr. na koji način se troše sredstva. Evo vi ste otvorili u sportskim klubovima ili slično, mi u tome nismo imali dovoljno uspjeha. Ja se nadam da će povjerenik jer je ta institucija i odabrana zbog toga što je situacija poput opisane, biti i osoba koja ima dovoljno dinamizma da pokrene i promijene takve metodologije. Posebno upozoravam na činjenicu da je ovo izvješće ponovno i svaki puta isto ukazalo na veću zatvorenost tijela lokalne samouprave, lokalne vlasti u odnosu na ministarstva. To je jednim dijelom razumljivo zbog toga što ministarstva imaju bolji profesionalnu službu, ali pokazuje i to da vjerojatno postoji veliki stupanja nezadovoljstva, zatvorenosti tijela javne vlasti na lokalnoj razini. Zaključno, komentirat ću još neke stvari. Zašto se ovdje mora ponovo otvarati pitanje trgovačkih društava u javnom vlasništvu i njihove javnosti i otvorenosti. Ja razumijem kad se radi o tržišnom natjecanju da postoji pojam poslovne tajne na koju se skoro uvijek takvi etniteti pozivaju. Ali činjenica je da prevagu ima ono što u ovom slučaju zovemo naša želja i potreba da znamo šta se dešava i kako se koriste javna sredstva. Ne može biti niti cenzure niti zabrane za pitanje zašto i gdje se troše sredstva i novci. Ono što smo uveli u novi zakon, a to je test javnog interesa i test razmjernosti, je jedna od velikih stvari, velikih napredaka koji se u međunarodnoj zajednici pažljivo prati. Tu će biti ponovo potrebno dokazivati mogućnosti da jedno takvo zakonsko rješenje dovede do promjene logike djelovanja nekih službi koje su do sada bile i pretjerano zatvorene, osobito u pitanjima trošenja sredstava i upotrebe javnog novca. Ja ću komentirati još dvije stvari. Jedno je jedan izvjestan stupanj, ja ću to nazvati diletantizma ili neobrazovanosti o tom pitanju koji se ne rješava samo ad hoc …. Upravo je nevjerojatno da mi nismo u tih 10 godina uspjeli stvoriti jedan fond znanja raširen među svima koji se bave recimo državom, pravom ili upravom u kojem bi pitanje dostupnosti informacija bilo u svom pravom kontekstu otvorenosti i djelovanja, a ne subjektivnog zahtjeva ljudi da dobiju informaciju. To na neki način ta potreba, želja za povećanom stručnošću ogleda se i u vašim zaključcima. Ja sam nekoliko puta govorio o potrebi da ovakva izvješća imaju jedan kritički stav, kritika ovdje ne znači da će se iznosit ono što ne valja i što je naličje djelovanja nego da se ukaže na to koje poteškoće, ali i koje mogućnosti postoje. Nisam sasvim zadovoljan onim što sam pročitao ovdje o edukaciji jer je pitanje doista kako uz sve te pokušaje koje možemo smatrati velikim naporom, nemamo rezultate kakve bismo očekivali. Ovdje je potrebno nešto više, a tu mediji onda igraju iznimno jaku ulogu, a to je da se proširi i znanje o tome ne samo koja prava, nego koji standardi prava postoje na ovom području. Nije standard prava recimo da se ne može dobiti podatak o putnim troškovima dužnosnika ili njegovim satovima ako se sjeti. Ne može biti tajni podatak kolika su troškova recimo za vozila ili gorivo jer sve se to plaća iz državnog proračuna, o tome mi odlučujemo i o tome imamo pravo znati ne samo pravo nego i dužnost da oni koji to rade omoguće da bez velikog troška i velike muke svatko do toga dođe. I zadnje u ovom što ste vi kazali normalno je da se možete požaliti da nedostatak ljudi i nedostatak sredstava, pa upravo i je to situacija u kojoj staro više ne funkcionira, a novo još nije nastalo, ali želim upozoriti i želim se pohvaliti jer spadamo u istu kategoriju ovdje da smo donijeli jedan moderan zakon koji daje obećanje da će buduća izvješća biti kritički intonirana, ali bolji opis situacije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Sljedeći je u ime kluba SDSS-a Mile Horvat. Izvolite kolega. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu ću u svakom slučaju i ja kao i moji prethodnici u ime našeg kluba prihvatiti, prihvatiti iz dva osnovna razloga ako se ono pravilno iščita i izanalizira izvješće je vrlo dobro urađeno, statistički vrlo opremljeno a mogu reći i u nekim dijelovima vrlo kritički. Dakle, jedan vrlo kvalitetan kritički osvrt na realizaciju jednog projekta koji se zove koji se zove pravo na pristup informacijama. Dakle, iz ovog vašeg izvještaja se vide mi zaključujemo dvije stvari. Prvo da smo bili potpuno u pravu kada smo prije nekog vremena pristupili donošenju kvalitetnijeg zakonskog rješenja koje bi trebalo na kvalitetniji način da regulira sam pristup informacijama. Tada su se vodile razne rasprave.

To je, informacije su kapital za sve nas. Osim toga, to je kategorija temeljnih ljudskih sloboda regulisana i člankom 38. našeg Ustava itd. itd. Dakle, sa ovom analizom nama ukazali na niz problema koji su se uočili u dosadašnjoj praksi i koje moramo vrlo ozbiljno akceptirati ukoliko želimo da ovaj projekat sa novim zakonskim rješenjem u životu saživi kako treba. Dakle, vi ste u jednom dijelu svog izvještaja rekli da su problemi u provođenju toga zakona u vašem periodu prije svega u tome što još uvijek nije jasno tko su tijela javnih ovlasti, pa ste tamo nabrojali da su to trgovačka društva, športske udruge itd. Mi mislimo da je to osnovna stvar za provođenje, dakle to je osnov za provođenje, kvalitetno provođenje ovog zakona jer se mora znati tko je legitimiran da daje određenu vrstu informacija. Istina vi ste tu i rekli, dakle da bi netko bio tijelo javne ovlasti da se mora kumulativno, moraju se kumulativno ispuniti dva osnovna elementa, a to je da ih, da se oni utvrde da se i njihovi programi utvrde kao programi od javnog interesa i da se bar jednim dijelom financiraju iz javnih proračuna da li iz proračuna države ili iz proračuna regionalne ili lokalne samouprave što je sasma logična stvar i za nas potpuno prihvatljivo. Očito da to mnogi ni do danas nisu prihvatili kao bitnu činjenicu. Niti građani po ovom današnjem izvještaju još uvijek ne doživljavaju tijela javne ovlasti kao adresu kojima se trebaju javljati za dobijanje određenih informacija. Postavlja se pitanje da li se u ovom slučaju radi o potpunoj neinformiranosti građana ili se radi o određenom manjku javnog povjerenja u vrstu informacija koje bi takva tijela trebala dati. Ali to je opet jedna druga vrsta rasprave. Isto ste tako rekli u svom izvještaju da i udruge koje ispunjavaju uvjete iz ove definicije tijela javnih ovlasti izvještaje, svoje izvještaje o provođenju zakonskih obaveza, pa se jasno postavlja pitanje kako smo se to tako šlampavo, neodgovorno mogli do sada ponašati, pa da ne izvršavamo svoje zakonom propisane obaveze ili je u pitanju nedostatak nekakve sankcije koja bi sankcionirala takva nedozvoljena ponašanja. Rekli ste da tijela javnih ovlasti moraju osigurati službenika za informiranje. Oni također moraju upoznati javnost sa podacima o tom službeniku što je isto tako sasma logično. Dakle, to je konkretna adresa na koju se ljudi moraju javljati. Pitanje je da li je do danas i tko i u kolikoj mjeri je ispunio tu svoju obavezu. Dakle, da li je definirao unutar svojih službi posebne službenike koji će se baviti samo time. Ja sam prije koji dan u jednom razgovoru dobio čak i jednu interesantnu informaciju gdje čovjek kaže pa ne pada mi na pamet da, imam posebnog čovjeka koji će se baviti samo takvim stvarima. Prema tome, to nije dobar odnos prema ovom projektu o kome danas govorimo. Agencija po vašem izvješću ima i proceduralnih problema u radu. Tijela javnih ovlasti nisu kooperativna u dostavljanju spisa i žalbi Agenciji u ovom vašem periodu. Isto tako se ne poštuju i propisani rokovi. Upućuju, vi ste im upućivali po nekoliko požurnica. Neopravdano, dakle to je dovodilo do neopravdanog razvlačenja postupka. U svakom slučaju se ovdje radilo o šteti koja je pričinjena građanima tim razvlačenjem tim razvlačenjem postupaka. Dakle, ni ta stvar u prethodnom periodu nije bila sankcionirana. Pitanje je da li je uopće bio postojao model sankcioniranja za takvo ponašanje? Isto tako ste rekli da je agencija izvijestila Vladu RH kako u provođenju zakona ima poteškoća u radu sa ministarstvima i to zbog nepostupanja po konkretnim rješenjima agencije. Ovdje ste čak apostrofirali i posebno Ministarstvo poljoprivrede, zatim Ministarstvo pravosuđa, mislim da se radi o Ministarstvu pomorstva itd. Postavlja se sasma jedno normalno pitanje kako je moguće kako je moguće da ministarstva mogu da ne postupaju po određenim zahtjevima u određenim rokovima? Naravno kako je moguće pa da čak i Ministarstvo pravosuđa ne postupa po vašem zahtjevu, odnosno prema svojim zakonskim obavezama iako im je prva briga provođenje zakonitosti sustava? I najvažnije, vi ste ovdje rekli ovo što je najzabrinjavajuće to je tzv. šutnja administracije kao veliki problem. Šutnja administracije u upravi je najopasnija bolest efikasne administracije jer je to znak prije svega da administracija ne rješava predmete u zakonom propisanim rokovima ili ih uopće ne rješava pa se onda nađe ona čarobna formula ukoliko nije odgovoreno smatra se da je prihvaćeno. Takav oblik funkcioniranja državne administracije je u svakom slučaju neprihvatljiv. Vi ste ovdje čak rekli da u slučaju šutnje administracije ste morali čak podnositi i optužne prijedloge protiv određenih tijela javnih ovlasti. Činjenica da su ta tijela bila upoznata sa svojim obavezama jer su jer su agencije dvije godine unazad vršile edukaciju i posebno upozoravale, odnosno komunicirale sa tim tijelima javnih ovlasti. Dakle, iz ovih vaših izvještaja vidljivo je da je progresija u interesu građana za dobivanje informacija stalna. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva prema onom što ste ovdje rekli za pristup informacijama 2004. je iznosi 19 600 takvih zahtjeva dok je 2012. to 53 520 takvih zahtjeva. Dakle, ovo je samo na tragu onog što želimo reći, a to je da dolazi do određenog pozitivnog kretanja, odnosno osvješćenja naroda u smislu ljudi i građana, u smislu potrebe za dobivanjem određenih informacija, za dostupnost javnosti određenim informacijama. I upravo je to na tragu ovoga, dakle bili smo u pravu kad smo prije nekog vremena donijeli izmjene zakona kad smo tvrdili da se novo zakonsko rješenje da će biti poboljšan prethodni tekst. Novina, povjerenik o kojem je bilo puno govora kao osnovni alat za provođenje ovog zakona se očito pokazuje kao potreba da bude i savjetodavno tijelo da ima i nadzornu ulogu, da ima inspekcijski nadzor i da ima prekršajne ovlasti. Ovo što ste vi sad naveli u vašem izvještaju, dakle ove negativnosti i pojave koje su na neki način i sprječavale provođenje zakona u vašem periodu u svakom slučaju treba da se otklone kroz ovaj novi zakonski tekst. Mislimo da će i uvođenjem određenih jačih prekršajnih odredbi sa visokim kaznama za uskraćivanje informacija pridonijeti tome da se ovaj zakon i cijeli projekt dostupnosti kvalitetnim informacijama provede onako kao što je to zakonodavac i zamislio i kao što postoje određene društvene potrebe. U svakom slučaju ćemo ovaj izvještaj prihvatiti. Hvala vam puno. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći je u ime Kluba zastupnika HNS-a Boris Blažeković. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine Bilić. Klub HNS-a prihvaća Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu koje je podnijela Agencija za zaštitu osobnih podataka. Pravo na pristup informacijama jest pravo koje je ustanovljeno razvojem uređenja demokratskih država i regulira se posebnim zakonom pa se Hrvatska svrstava u taj red. U nekim državama među kojima je i Hrvatska pravo na pristup informacijama je i ustavno pravo. Pored Hrvatskog ustava pravo na pristup informacijama štićeno je i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu podnosi Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo koje ima nadležnost zaštite prava na pristup informacijama u žalbenim postupcima u predmetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i nadzora nad provedbom navedenog zakona. Izmjenama i dopunama zakona te zakonskom odredbom iz 2011. godine da Agencija za zaštitu osobnih podataka preuzme nadzor za provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama učinjen je kvalitativni iskorak u tom osnovnom ljudskom pravu. Izmjenom i dopunom Zakona o pravu na pristup informacijama iz ove godine uz ostala poboljšanja uvedena je institucija povjerenika za provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama. Temeljem zakona svaka fizička osoba i svaka pravna osoba korisnik je prava na informaciju i ima pravo dobiti i zatražiti informacije. Korisnici – građani, poduzeća, udruge civilnog društva mogu zatražiti bilo koju informaciju koju posjeduju, kojom raspolaže ili koja nadzire tijelo javne vlasti. U pravilu sve su informacije tijela javnih vlasti javno dobro i svima moraju biti dostupne. Tijela javne vlasti obvezna su redovito objavljivati informacije objavljivati informacije kada za to ne postoji poseban zahtjev. Pristup informacijama može se ograničiti samo u izuzetnim slučajevima i to u slučajevima i na način propisan zakonom u obvezu objašnjenja trajanja roka ograničenja na prava na pristup informacijama. Sredstvom javnog interesa i proporcionalnosti može se suspendirati zakonom propisanu uskratu na javno objavljivanje informacija ukoliko test ustanovi da postoji važan javni interes da se informacija objavi. Temeljem izvješća o kojem raspravljamo vidljivo je da određena tijela javne vlasti još nisu ili razumjela ili nisu prihvatila ili nisu ekipirana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. To su podaci koji ukazuju na aktualne probleme u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Između ostalog, postoje primjedbe da je dobivanje osjetljivih, kompliciranijih informacija i dalje preduga i presložena procedura. To može dodatno ugroziti ljudska prava građana. Znatan je broj porasta zahtjeva informacijama u 2011. i 2012. godini u odnosu na prethodne godine. Tako na primjer 2010. je bilo 12340 zahtjeva, a 2012. 53521 zahtjev. To ukazuje na poboljšanje zakonskog okvira, o porastu interesa korisnika informacija i svakako bolje informiranosti korisnika o mogućnosti pristupu informacijama tijela javne vlasti korisnicima informacija. No, bez obzira na navedeni znatan porast zahtjeva čitajući predmetno izvješće dolazi do zaključka da na žalost još uvijek građani i ostali korisnici prava na informacije nisu cjelovito upoznati sa svojim ustavnim pravom. Još je puno znakovitije da niti tijela javne vlasti nisu dovoljno upoznata sa svojim obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama. podržavamo iskazanu želju, a smatramo to i budućom obavezom kako je potrebno uložiti dodatne napore u informiranju, obrazovanju kako samih građana i ostalih korisnika prava na informaciju tako i na dodatno informiranje i obrazovanje tijela javne vlasti u njihovim obvezama objavljivanja i davanja informacija. Novim Zakonom o pravu na pristup informacijama sva su tijela javne vlasti dužna surađivati sa povjerenikom za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, tj. sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka, te je time i samoj Agenciji omogućen učinkovitiji rad, a građanima, ostalim subjektima njihov Ustavom zagarantirano ljudsko pravo. izvješća je vidljivo da je neophodno dodatno kadrovsko ekipiranje agencije kako bi ispunila svoju svrhu neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, a u ovom izvješću se još ne vide efekti zakonskog rješenja postavljanja neovisnog tijela povjerenika za provedbu Zakona o pravu i pristup informacijama još nije izabran. Jedan od stvarnih efekata iz konzumacije provedba Zakona o pravu na pristup informacijama treba biti i jest suzbijanje korupcije. Najveće zlo jedne države je korupcija. Korupcija razara gospodarstvo, stvara izokrenute vrijednosti, gura na površinu ljude, događaje i pojave koje simboliziraju kvazi uspjeh, a radi se o nesposobnim prevarantima i kradljivcima, te o razarajućim pojavama u društvu koje promoviraju neisplativost poštenog života, sustavnog osobnog obrazovanja, poštenog rada i poštenog poduzetništva. Korupcija nastaje i može nastati isključivo u državi, u državnim institucijama i poduzećima vezanim uz državu. Tu su pojavu da bi opstojali u krajnjem slučaju i preživjeli naprosto prisiljeni prihvatiti i brojni pojedinci i poduzetnici svih vrsta djelatnosti. Pravo na pristupi i informaciju jest jedan od alata za suzbijanje tog razarajućeg zla. Stvarna vrijednost prava na pristup informacijama jest odgovorna vlast spram onih zbog kojih postoji – građana i građanki. Svaka vlat obavlja poslove koje su joj povjerili građani. Svaka institucija i svaka uprava služe građanima. I zato sve što se tretira iz proračuna, sva poduzeća te sve što kao uslugu u državnim službama i institucijama i udrugama plaćaju porezni obveznici odnosno građanke i građani mora biti izloženo ispitivanju, propitivanju, procjenama i ocjenama. Još i više, današnje moderno vođenje države treba biti u potpunosti otvoreno prema javnosti i prema građanima. Današnja moderna država treba što više vlast demistificirati kao tamo neku nedodirljivu. Svaka moderna vlast želi koliko god je moguće uključiti građane u upravljanje odnosno u odlučivanje i donošenje zakona i propisa. Zbog toga svaka suvremena država potiče snažan razvoj civilnog društva koje sve više participira u svim procesima u državi i društvu. Suvremeno vođenje države jest otvorena država koja od svojih građana očekuje, omogućava im da i nakon izbora sudjeluje u svim procesima, da i nakon izbora propituju one za koje jesu ili nisu glasali. Suvremeno vođenje države omogućava svojim građanima da neposredno i posredno participacijom pomažu u razvoju i unapređenju cjelokupnog društva. U tome se građani moraju osjećati ugodno i moraju osjetiti da su sve državne institucije njihove institucije, da imaju puno pravo tražiti i zahtijevati od onih koji su trenutno na vlasti da vode njihovu državu s povećanom pažnjom, posebnom brigom, te da brinu za institucije i upravljanje procesima u državi i društvu. Jedan od alata koji omogućuje propitivanje, ali i ispravnu participaciju u Vladi i državnih institucija jest i Zakon o pravu na pristup informacijama. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama važan je dio procesa demokracije, demokratizacije u društvu. Sabor kao najviše predstavničko i političko tijelo Republike Hrvatske ima pravo i obvezu znati i upozoravati na sve propuste i anomalije, a posebno u segmentima ugroze ljudskih prava i građanskih sloboda. To je i cilj svih izvješća, pa tako i Godišnjeg izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Sunčana Glavak. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani ravnatelju, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka. Čuli smo već tijela koje je bilo do sada nadležno za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, zakona koji je za cilj imao i imat će, omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i prava na ponovnu uporabu istim fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Više puta smo danas čuli sloboda informiranja kao i pravo na dostupnost informacija koje posjeduju tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava koja osim Ustavom Republike Hrvatske propisuju i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama i mnogi drugi međunarodni ugovori. Sukladno odredbama zakona Agencija za zaštitu osobnih podataka utvrdila je da su Izvješće o provedbi zakona dužno je dostaviti minimalno 5432 pravne osobe čime je i krug obveznika proširen. Potrebno je naglasiti kako je provedbom zakona uočeno kako iz zakonske definicije prema kojoj su tijela javne vlasti i pravne osobe čiji su programi ili čije je djelovanje zakonom utvrđeno kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna lokalnih jedinica daleko veći od tog broja uključujući mnogobrojne udruge. Iz izvješća nažalost doznajemo kako iste koje ispunjavaju uvjete i za ove zakonske definicije nisu dostavile Izvješće o provedbi zakona tako da danas zapravo ne možemo sa sigurnošću tvrditi jesu li u svom radu bile otvorene i transparentne, a to je ono što bi ovaj zakon između ostalog trebao omogućiti. Također, iz izvješća doznajemo kako je navedenu zakonsku obvezu izvršilo tek preko 2800 tijela javne vlasti što je u odnosu na godinu dana ranije povećanje za nekih 7% kada je istu izvršilo manje od 50% tijela javne vlasti ili 49%. Porast broja zahtjeva na pravo na pristup informacijama u 2011. od 53521 u odnosu na 2010. kada je iznosio 51930 ukazuje na poboljšanje zakonskog okvira, ali pokazuje ili ukazuje na to da su korisnici tih informacija pokazali veći interes ili da su napokon znali na koji način će informaciju zatražiti. Bez obzira na broj porasta zahtjeva iz izvješća nedvojbeno proizlazi kako građani još uvijek, ali i ostali korisnici, nisu upoznati sa svojim ustavnim pravom. Dakle, to je nešto što prigodom svakog izvješća govorimo, a govorili smo i upozoravali na to i kada smo donosili zakon, odnosno kada smo se složili da će umjesto agencije ovu dužnost obavljati povjerenik za informiranje, ali o tome ću reći nešto malo kasnije. Još je puno znakovitije da ni tijela javne vlasti, dakle obveznici iz Zakona o pravu na pristup informacijama nisu dovoljno upoznati s obvezama koje iz njega proizlaze. To je u svemu ovome poražavajuće. Postoji još jedan problem, a to je klasificiranje dokumenata od strane tijela javne uprave oznakom tajnosti čime se nepotrebno skrivaju podaci ponekad, ponekad nepotrebno, i stvara se dojam manipulacije i netransparentnosti. Tako i iz dostavljenog izvješća proizlazi kako su u 431 slučaju tijela javne vlasti uskratila informaciju iz razloga zaštite osobnih podataka ili zbog toga što se radilo o klasificiranim informacijama, a 1854 slučaja iz drugih kako se navodi zakonskih razloga. na pristup informacijama osigurana je u žalbenom postupku pred agencijom i pred upravnim sudovima te je tijekom 2012. agencija zaprimila 480 žalbi od čega se 319 žalbi odnosi na tzv. "šutnju uprave", odnosno neodlučivanje tijela javne vlasti o zahtjevu podnositelja u propisanim rokovima. Najveći broj izjavljenih žalbi odnosio se i na zahtjeve upućene jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. U žalbenim postupcima uočeno je slabo poznavanje odredbi Zakona o općem upravnom postupku u svim fazama postupka počevši od izrade rješenja. Evidentno je također što navodi i ravnatelj u svom izvješću da tijela javne vlasti ne poznaju dovoljno zakon kada bez utemeljenja na zakonskim razlozima, primjerice temeljem kataloga informacija ili službene tajne, koje više ne postoji. Dakle, tijela javne vlasti, zapravo ravnatelj nam na to ukazuje uopće ne poznaju zakon. Možemo se mi truditi koliko god hoćemo da dopremo do građana, da oni nešto pitaju, da traže i na kraju dolazimo do temelja problema, a to je da tijela javne vlasti ili njegove službe uopće ne poznaju zakon i potpuno krivo postupaju. Upozorit ću ovom prigodom i na poteškoće koje agencija u izvješću ističe, a s kojima se uočava u radu s pojedinim ministarstvima, posebice Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, odnosno novog naziva. novog naziva. Dakle, ta tri ministarstva posebno se ovdje spominju i mislim da je doista apsurdno da Ministarstvo pravosuđa se oglušuje na neke od ovih zahtjeva. Dakle, agencija nije zadovoljna postotkom dostavljenih izvješća. Agencija, odnosno protiv agencije podnijete su 4 tužbe zbog tzv. "šutnje uprave". U žalbenim postupcima, još jednom naglašavam, uočeno je slabo poznavanje Zakona o općem upravnom postupku. Evidentno je, kaže se u izvješću, da tijela javne vlasti ne poznaju dovoljno zakon. Agencija je u 2012. godini započela edukaciju i za čelnike tijela, što smatramo dobrim, i smatramo da to treba nastaviti jer očito je da ljudi slabo poznaju i zakon, slabo poznaju uopće posao kojim bi se trebali baviti, a jednako tako agencija u izvješću navodi da se svjedoči o iznimno visokoj razini povjerenja koje su stranke imale u rad agencije. I zato ću još jednom samo se vratiti na raspravu kada smo raspravljali o povjereniku za informiranje, dakle u ovom slučaju vidimo da su građani ili svi oni koji su bili tražitelji informacija pokazali visoki stupanj povjerenja u agenciju, a s druge strane mi toj istoj agenciji nismo željeli dati da nastavi svoj posao već želimo da to nastavi povjerenik za informiranje. Povjerenik za informiranje neće sam po sebi ništa promijeniti, uvjeravam vas u to. Vidjet ćemo to već iduće godine, odnosno kada će već on stupiti na svoju novu dužnost. Pitamo se još jednom zašto je agencija zamijenjena povjerenikom za informiranje? Jer nije bio problem u agenciji, očito je i iz ovog izvješća, zakon može biti gotovo savršen no ako ga nema tko provoditi a očito je da naša tijela javne vlasti ne znaju provoditi zakon ili ne poznaju dovoljno zakon tada mi možemo nazvati tu osobu ili osobe kako god želimo, ali tijela javne vlasti činjenica je ignoriraju državnu agenciju, a ne znam zašto bi nešto to promijenilo kada tu dužnost preuzme povjerenik za informiranje? Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo Izvješće. Smatramo ga dobrim, smatramo ga dovoljno detaljnim. Ali evo uz sva ova upozorenja koja smo iznosili i na što smo upozoravali kada se ova ingerencija daje u ruke Povjereniku za informiranje. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se javila Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite kolegice. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa. Ja bih rekla da ovo Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu i koje podnosi Agencija za zaštitu osobnih podataka koja i brine nad provedbom samog zakona, odnosno kontrolira dostupnost informacija da li su one date u skladu sa zakonom ili ne napravila je snažan iskorak. To se vidi samo iz nekih ovdje primjera koji se u samom izvješću i navode. Ranijih godina gotovo da je bio izuzetak da bi kakav prigovor ili žalba bili usvojeni. A ono što je najvažnije, čini mi se da je Agencija prepoznala distinkciju između dva temeljna zakona jer kad se govori o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama onda moramo imati uvijek i u vidu i Zakon o zaštiti osobnih podataka. Ovo govorim zbog toga zato što često oni koji su dužni davati te javne informacije često ih ne daju zbog toga ne zato što eto ne žele dati, nego se jednostavno boje da bi prekršili sam Zakon o zaštiti osobnih podataka. I zato je upravo Agencija, značaj Agencije, njezin iskorak što je ja mislim pronikla u bit samog i Zakona o zaštiti osobnih podataka, a i o samom Zakonu o pravu na pristup informacijama. Često ta dva zakona izgleda da postoji nekakav sukob među njima ili neka izvjesna napetost. Međutim, ona je samo naoko takve prirode, a ako shvatimo što je bit samog zakona i onog temeljnog načela da građani imaju pravo znati i što znati, dakle najviše raspolaganja. To je bit, raspolaganje javnim sredstvima onda mislim da upravo i značaj te agencije i njezin trud se kao što se vidi u ovom izvješću isplatio. I kao što se u samom Izvješću i napominje da će znatan napredak biti i imenovanje samog povjerenika za informiranje. Dakle, tu su glavni i ja bih rekla glavni alati koji su inkorporirani u sam zakon i koji su napravljene velika poboljšanja, a to je inkorporiranje testa javnog interesa. I kad oni koji su dužni davati javnu informaciju, a i Agencija koja to kontrolira dakle, vidi da se radi u stvari, ne radi se o nikakvom administriranju nego se radi o jednoj vrijednosnoj ocjeni, a tu vrijednosnu ocjenu na pravilan način može se dati samo ako se pronikne kažem poznaju pojedine, ne samo pojedine odredbe nego i sam duh zakona koji je u jednom i u drugom zakonu prisutan. Evo primjerice, mislim da je jako važno to istaknuti jer ranije dovoljno bi bilo da je netko klasificirao svoj podatak i da je on i da više nema pristupa, odnosno svaka kontrola je bila nemoguća. Mi vidimo sada kako Agencija radi da ona otvara i te podatke, pa je klasičan primjer bilo ranijih godina prije 4, 5 godina, možda i nešto manje Ministarstvo pravosuđa, odnosno Vlada kada je zaključivala ugovore o zastupanju i kada je ovdje bilo pitanje pojedinih zastupnika koliko je plaćeno pojedinim odvjetničkim tvrtkama, pojedinim uredima. Mi smo dobivali odgovor da je to poslovni odnos između Vlade, između države i tog odvjetnika. To nije njihov privatni odnos. Nitko nije pitao koliko je plaćeno, koliko između dvije tvrtke privatne ili između dvije fizičke osobe. Pitalo se upravo kako se troši novac i to ponovo se postavilo ovdje pitanje i mislim da na stranici 15. to Agencija takvom jednom ponašanju staje na kraj. da neki podaci zaista ako se ne razumije bit ova dva zakona koji su u biti temelj za davanje javnih informacija neki podatak može biti privatne naravi, ali ako je on u kontekstu javnog onda on više nije privatne naravi nego je javan. I to je također agencija prepoznala evo u ovom primjeru natjecanja za zaposlenje u pučkom jednom otvorenom učilištu i gdje je uskrata bila podatka upravo zato da se osobni podaci, dakle osim imena i prezimena jer on je bio jedan od natjecatelja jednostavno tako gdje se govorilo bila upitna je li se smije izaći vani sa podatkom o kojoj stručnoj spremi se radi. Naravno takvi podaci sami za sebe jesu tajna, ali ako se on natječe za određeno javno mjesto gdje ostali sudionici imaju pravo kontrolirati da li je sve bilo provedeno po natječaju, odnosno po pravilima postupka taj podatak je postao javan. Ja sada više neću nabrajati, ali mislim da je temeljno upravo što je sama Agencija otvorila kažem da se klasificirani podaci ne budu zabetonirani podaci. Ali jednako tako vidimo koliko je moguće djelovati i u pojedinim zakonima, odnosno izmjenama zakona da oni koji su dužni davati takvu informaciju često sami imaju, zapravo ne često, nego gotovo uvijek imaju pravo da se sakriju proglašavajući nešto poslovnom tajnom ili dakle klasificiranim podatkom. Kako će takvi slučajevi uvijek dolaziti ovdje na kraju krajeva pred sud same agencije možda bi bilo dobro da gdje god se radi o tim pojmovima što je to poslovna tajna, što je to klasificirani podatak, da o tome ne odlučuje onaj koji je sutra dužan dati takvu jednu informaciju ili je pak uskratiti temeljem ostalih odredbi zakona. Na takav način mi bismo već u korijenu ja bih rekla suzbili neke nejasnoće, ali evo na ovakav način u sadašnjoj situaciji djelovala je i sama agencija. Dakle, ipak ja bih rekla ipak se kreće i ovo su snažni pomaci kojih dosada Napominjući još jednom i ovom prigodom da Zakon o pravu na pristup informacijama je temeljni antikorupcijski zakon. Dakle, što više informacije budu javne, ali one informacije kako se raspolaže javnim dobrima, javnom utrošku sredstava to će i sve prilike, odnosno poslije i neprilike da bi se netko drugačije ponašao biti u korijenu sasječeni. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Branko Vukšić. Izvolite kolega. malo ću se referirati na ono što su i kolege spominjali, uglavnom svi se oko ovog izvješća slažemo. Jedno je pitanje zbog čega se usudi 50% ili ako uzmemo presude suda i više od 50% tijela javne vlasti ne pružati izvješća, odnosno ne donositi izvješća agenciji? jednostavno kao što se u Hrvatskoj usude isto tijela javne vlasti, svi oni koji su financirani javnim novcem ne poštivati zakone i u drugim segmentima, drugim djelatnostima znači mnoge druge zakone. Recimo kada bi ministar, načelnik ili šef javnog poduzeća zbog toga što ne poštuje zakone bio automatski smijenjen ili kad bi snosio neku težu disciplinsku ili bilo kakvu hoćete mjeru tad bi sasvim sigurno i ovo izvješće koje podnosi danas agencija izgledalo sasvim drukčije. Kada bi tijela lokalne vlasti koje su u odnosu na ovo izvješće daleko više taje, daleko su manje javna, daleko manje daju informacije i pružaju javnosti, odnosno građanima tada bi sasvim sigurno i ta statistika izgledala puno drukčije. Tada bi i statistike kada govorimo o drugim zakonima izgledale sasvim drukčije. Mi sasvim sigurno da smo pravno uređena zemlja na papiru, da mi ovdje u Saboru donosimo recimo sad je prije izvjesnog vremena prije mjesec i pol dana set odličnih zakona prihvaćen i to jednoglasno u Saboru. Nije bilo nikog iz opozicije tko bi rekao ne, to je loše. Jer Ministarstvo pravosuđa je napravilo stvarno sjajan posao. Međutim, što to vrijedi kada će malo tko poštivati taj zakon. Tako je isto s ovim, ja se zalažem za sankcije. Jedino se sankcijama može natjerati one koji su obvezni, prije smo govorili o toj obvezi tijela vlasti koji su obvezni davati informacije, pružati informacije. Zapravo sve što je financirano javnim novcem trebalo bi biti dostupno ono jednim klikom. Znači, ne bi se smjelo tražiti ono dat ćemo biljeg pa ćemo nešto tražiti pa ćemo čekati dok se neki činovnici umile ili kad im se nađe 15 minuta slobodnog vremena da pošalju informaciju koju građani traže. Sve ono što treba biti javno, što nije tajna trebalo bi biti na internetu, trebalo bi biti dostupno građanima i građani bi trebali se koristiti sa svime onime što je dostupno tijelima javne vlasti. Rekli smo od sportskih društava koja se financiraju javnim novcem do do ministarstva, Vlade i ovoga Sabora. Znači, od prvoga dana se Laburisti i moja malenkost zalažu upravo za to pa tako da je notorna laž ona koja se pojavila u novinama da sam se ja protivio objavi plaća saborskih zastupnika. Međutim, nigdje to nije izrečeno ovdje u Saboru ali je tako napisano u medijima što je isto još jedna manipulacija. Ali o tome drugom prilikom. I jedno od pitanja koje je netko postavio od kolega, a to je postoji li veliko nepovjerenje građana prema javnoj vlasti? Zbog čega se, ako uspoređujemo broj zahtjeva za informacijama tijelima javne vlasti, u Hrvatskoj i u nekim zemljama u okruženju ili puno demokratskijim zemljama ili onima koje daleko duže uživaju u demokraciji zbog čega je toliko malen broj tih zahtjeva? upravo zbog toga, jedan sasvim sigurno nismo napravili neko precizno istraživanje, jedan od uzroka toga je nepovjerenje prema toj vlasti. Iskustvo da kada su tražili neku informaciju tu informaciju nisu dobili. Evo, toliko. Hvala lijepo. Hvala i vama. I zaključno, pardon, zadnja prijavljena za pojedinačnu raspravu Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa na samom početku izlaganja želim reći da ću podržati ovogodišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu zato što kao i većina drugih koji su prije mene govorili u sabornici smatram da se radi o kvalitetnom dokumentu iako se radi o dokumentu na nešto manjem broju stranica nego što smo dosada imali prilike čitati izvješća. Mislim da je izvješće dosta dobro strukturirano, da je obuhvatilo sve važne činjenice koje su bitne za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama i ono što je najvažnije smatram da je agencija bila prilično objektivna u svojoj ocjeni stanja. I evo ga, to se sigurno vidi i po tome što je i u odnosu na prethodnu godinu na 2011. godinu kada je agencija tek preuzela ove poslove drugostupanjskog tijela porastao broj zahtjeva i prema svim tijelima javne vlasti za nekakvih 1500 zahtjeva. Ono što me malo moram priznati brine u odnosu na prethodnu godinu, odnosno na 2011. godinu što je u 2012. godini bez obzira na činjenicu da je još jedna godina prošla u kojoj se moglo napraviti puno po pitanju informiranja onih službenika u tijelima javne vlasti koji se bave poslovima informiranja, odnosno pružanja informacija temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama u određenim tako da kažem grupacijama smanjio. Pa tako imamo manji broj onih koji dostavljaju svoja izvješća, uredi državne uprave u županijama, neke županije, neki gradovi, neke općine, prekršajni sudovi, javne ustanove za upravljanje parkovima prirode to me posebno moram priznati iznenadilo i zasmetalo, komore, obiteljski centri i Nakon što sam pohvalila agenciju u ovom dijelu, a želim još jednu vrlo važnu stvar reći, već sam jučer govorila o tome prilikom rasprave oko Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnim maticama da je Ministarstvo uprave napravilo dobar posao vezano uz statusna prava pojedinaca i vezano uz Zakon o pravu na pristup informacijama s obzirom da je agencija aktivno sudjelovala u izradi ovog zakona želim pohvaliti agenciju za ovaj vrlo kvalitetno odrađen zakon jer je ovdje javna rasprava doista bila u potpunosti ono kako treba izgledati, slušale su se sve zainteresirane strane i mislim da smo na kraju u drugom čitanju imali doista vrlo kvalitetan Zakon Zakon o pravu na pristup informacijama. I ono što me posebno veseli je da smo se ipak na kraju odlučili za instituciju povjerenika za što se na kraju krajeva i SDP zalagao cijelo vrijeme dok smo bili u oporbi i predstavlja na kraju krajeva i realizaciju predizbornih obećanja iz Plana 21. Mislim da je agencija mogla napraviti nešto malo više po pitanju edukacije i mislim da edukacija treba ići onako kako je bilo na kraju krajeva detektirano u vašem izvješću prema onim službenicima koji se bave poslovima informiranja, ali mislim da ste malo trebali biti proaktivniji u svom nastupu prema medijima. Ja vidim da ste vi imali pojavljivanje u medijima, povodom ne znam i samog izvješća i nekih drugih stvari, predstavljanja određenih aktivnosti što se može smatrati proaktivnim djelovanjem, ali mislim da ste ipak prema medijima trebali ići nešto malo agresivnije, a posebice prema javnoj televiziji s obzirom na činjenicu da je Zakon o pravu na pristup informacijama jedan od temeljnih instrumenata borbe protiv korupcije ali i same demokratizacije i sudjelovanja ustvari građana u kontroli tijela javne vlasti. Mislim da je javna televizija trebala biti uključena u javnu kampanju oko ovog zakona i da je tu agencija trebala odraditi pritisak i da je čak javna televizija tu kampanju trebala odraditi besplatno kao jedan javni servis. Vidim da ste radili edukaciju prema tijelima javne vlasti, to je dobro. Ali iz izvješća samog možemo vidjeti da još uvijek postoji dosta nerazumijevanja od strane službenika, ali vjerojatno i od čelnika tijela koji možda onemogućavaju u određenom dijelu službenike koji se bave sa tim poslom da odrađuju svoj posao kako treba. I tu ću spomenuti jedan konkretan primjer. S obzirom da sam ja 2012. godine bila recimo polovicu godine čelnica od jednog od tijela javne vlasti a s obzirom da sam radila na poslovima informiranja meni je doista bilo izrazito stalo da se što je moguće kvalitetnije provodi Zakon o pravu na pristup informacijama i ja sam tražila od svih službenika u ministarstvu da kada zaprime određeni upit gdje se traži od njih informacija bez obzira na to da li se poziva ta osoba na Zakon o pravu na pristup informacijama da se prilikom odgovaranja na takav upit informira i osoba koja je zadužena znači za vođenje očevidnika kako bi se to na kraju krajeva evidentiralo pa sam čak i ja kada sam dobivala mailove od različitih i udruga i na kraju krajeva slično odgovarajući na pitanja njih bez obzira na to što se oni uglavnom nisu pozivali na Zakon o pravu na pristup informacijama forwardirala odgovarajući na taj upit i znači službenici za informiranje koja je to upisivala u očevidnik. I naravno da je na taj način rastao broj zaprimljenih zahtjeva međutim ja sam doživjela opstrukciju od strane službenika bez obzira što sam kao čelnica ministarstva tražila to od svih oni su to smatrali kao nepotrebnu gnjavažu. Dakle, tu postoji jako, jako veliki prostor za poboljšanje. Mislim da treba raditi i prema čelnicima tijela javne vlasti i slažem se sa kolegom Brankom Vukšićem da bi možda trebalo razmotriti i o sankcijama koje neće biti samo financijske prirode nego će biti ukoliko netko eklatantno krši Zakon o pravu na pristup informacijama a izrazito je važan zakon da dođe i do smjene čelnika takvog tijela zato što se doista radi o izrazito važnom instrumentu kontrole javne vlasti. I na primjer mislim da postoji još određeno nerazumijevanje oko toga na koji način baratati sa informacijama i tu ću jedan konkretan primjer spomenuti. Naime, inspekcija zaštite okoliša je vodila jedan predmet vezan uz grad Varaždin i odlaganje otpada na onom spornom ilegalnom deponiju i komunalno poduzeće je prema gradu Varaždinu poslalo jedan dokument do kojeg je došla i Inspekcija zaštite okoliša zato što je u samom postupku bio ustupljen taj dokument. Zainteresirana strana je tražila informaciju od grada Varaždina i od komunalnog poduzeća i oni su uskratili tu informaciju i onda se zainteresirana strana obratila i Ministarstvu zaštite okoliša, odnosno Inspekciji zaštite okoliša s obzirom na činjenicom da su dobili informaciju da je ministarstvo u posjedu tog dokumenta. I moram priznati da je ta situacija bila dosta tako da kažem neobična jer ministarstvo je bilo u posjedu tog dokumenta, ali nije bilo vlasnik tog dokumenta, a postupak nije bio okončan. I ja mislim da smo mi na kraju ustupili taj dokument, ali kažem mislim da bi trebalo možda više poraditi na tome da se točno definira šta je informacija koja se nalazi u posjedu, odnosno na koji način treba definirati informaciju koja je u posjedu ili u vlasništvu ili s kojom raspolaže tijelo javne vlasti kako bi dolazilo do što je moguće manje kršenja Zakona o pravu na pristup informacijama. Evo ga, toliko. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo jednu repliku, Branko Vukšić. Izvolite. Hrvatska radiotelevizija trebala se uključiti u kampanju o Zakonu o pravu na pristup informacijama u potpunosti se slažem s vama kao što se u mnoge kampanje koje se tiču javnosti Hrvatska radiotelevizija treba uključivati, a ne radi to nego emitira turske sapunice. Međutim, još je veća ironija Hrvatska radiotelevizija kad Odbor za informiranje, informatizaciju i medije traži da javnosti budu dostupne plaće koje se financiraju javnim novcem tada dobijamo odgovor da je to poslovna tajna. Evo pa to vam toliko o tome koliko je Hrvatska radiotelevizija zainteresirana da zastupa interese javnosti. Zahvaljujem. Odgovor kolegice Holy, izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Pa mislim da bi se ta situacija promijenila kada bi se čelnike tijela javne vlasti smjenjivalo ukoliko se ne bi pridržavali, odnosno brinuli o tome da se provodi Zakon o pravu na pristup informacijama. Ali s obzirom da se možda radi o prilično drastičnoj mjeri možda bi pomoglo i to kada bi se ne možda u ovim dokumentima koje mi dobivamo u Sabor jer bi to bilo previše tako da kažem preopširno, ali da se objavljuje na web stranicama budućeg povjerenika tako da kažem lista srama, crna lista svih onih tijela javne vlasti koje su se oglušile na dostavu izvješća ili one za koje se evidentira da su išle prema drugostupanjskom tijelu najveći broj tako da kažem prijava protiv nekih tijela javne vlasti zato što ne postupaju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, pa da vidimo da li bi se onda možda nešto promijenilo. I naravno da se stavi i bijela lista, odnosno lista onih koji dobro odrađuju svoj posao. Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem ravnatelju Agencije gospodinu Dubravku Biliću.